Hvala na razjašnjenju.Reč ima ovlašćena predstavnica poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu narodna poslanica Jelena Obradović.Izvolite. Uvažena predsedavajuća, poštovana ministarka sa saradnicom, drage kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije na samom početku želim da istaknem da će donošenje Zakona o muzejskoj delatnosti značajno doprineti razvoju ove oblasti, ove oblasti, a da će uopšte kreiranje ovog zakonskog okvira svakako Republici Srbiji obezbediti potpunu zaštitu i čuvanje muzejske građe, kao i rešavanjem važnih pitanja u oblasti muzejske delatnosti.Ustavni osnov za donošenje ovog zakona svakako se nalazi u odredbama člana 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije, u kojem je između ostalog i propisano da država Srbija uređuje sistem zaštite kulture i zaštite svojih kulturnih dobara.Imajući u vidu potrebu za jednim sistemskim pristupom razvoja muzejske delatnosti po svojim oblastima, koji su usko specijalizovane, upravo donošenje ovog zakona će imati i omogućiti jedan takav jasan sistemski pristup.Ovim zakonom, ne samo da će se urediti zaštita muzejske građe i nematerijalnih kulturnih dobara, već će se upravo urediti i sama dokumentacija, srediti, kada govorimo o dokumentaciji muzeja. Zatim će se urediti struktura delatnosti nadležnosti muzeja, sam način i naziv upotrebe muzeja, kao i druga važna pitanja koja su od važnog značaja za unapređenje ove ove delatnosti.Ono što svakako i ovaj zakon predviđa je i digitalizacija muzejske građe koja je danas u savremenom svetu, od velikog značaja za unapređenje ove oblasti, a to će se postići uvođenjem sasvim jednog novog informacionog sistema.Ovim predlogom zakona muzejska delatnost je predviđena kao jedna javna delatnost zaštite kulturnih dobara. Upravo kao takva je od opšteg interesa za Republiku Srbiju u cilju edukacije, u cilju razvoja i napretka našeg društva kao i savremenih istraživanja.Svakako da ovaj predlog zakona da omogućava muzejskoj delatnosti da budu u skladu i jeste u skladu sa svim međunarodnim sa Statutom Muzejskog saveta za muzeje, sa raznim ratifikovanim sporazumima i sa kodeksom profesionalne etike. Ovim zakonskim predlogom je utvrđena jedna potpuno nova struktura muzeja, što je od izuzetnog značaja. Svakako da se novine ogledaju u tome da je uvođenjem muzejskog saveta kao i evidencije i mrežom muzeja značajno će se doprineti unapređenju ove oblasti. Mrežu muzeja čine centralni muzej, matični muzeji, teritorijalni nadležni muzeji i svi oni muzeji koji se nalaze na evidenciji muzeja koje će svakako i defakto sa ovim zakonom svi morati biti upisani.Muzejski upisani.Muzejski savet je predviđen kao savet koji se sastoji od pet članova koga bira ministar na predlog centralne ustanove ali svakako njegova uloga će biti savetodavna, kao i rešavanje pitanja koje su od velikog značaja za unapređenje muzejske delatnosti. Upravo sa ovakvim načinom organizacije i reformom smatramo da će se rešiti jedno od važnih pitanja prošlosti kada govorimo o muzejski delatnostima, a to je svakako mali broj zaposlenih kao i nedovoljna površina prostora za čuvanje naše naše najvrednije muzejske građe.Pooštravanje kaznene politike svakako je jedna od odredbi ovog zakona o muzejskoj delatnosti. Kada upravo o tome govorimo ne možemo a da ne spomenemo da danas Republike Srbije je kao svoj prioritet defakto stavila borbu protiv korupcije i kriminala. A da su korupcija i kriminal, su bili, odnosno uplovili u sve sfere društva govori i činjenica da upravo ni kultura nije izostala u borbi protiv kriminala u okviru svojih delatnosti.Mi smo nedavno imali prilike i da čujemo vaše izjave uvažena ministarka, da su baš upravo u Ministarstvo kulture pronađeni ugovori koji se dovode u vezu sa kriminalnim klanovima i da su upravo takvi predati policiji, kao i da je krađa Muzeja Jugoslavije, odnosno krađa predmeta iz ovog muzeja, upravo doživela sudski epilog gde je tri miliona i 250 hiljade dinara uplaćeno na Trezor Republike Srbije na konto obeštećenja za ovu ustanovu. Isto tako da je u toku još jedna sudski proces na osnovu krađe muzeja iz primenjene umetnosti.To su svakako činjenice da se Srbija i te kako danas bori sa kriminalom i da je danas Srbija sigurna i stabilna u kojoj više ne možete nekažnjeno da oskrnavite spomenike. Više ne možete nekažnjeno da se bogatite te na račun naše istorije, kulture, naših kulturnih dobara. Više danas u Srbiji ne možete da se bogatite na račun našeg stanovništva, kao što je to radio prethodni režim sa svojim tajkunima na čelu sa Draganom Đilasom koji su upravo novac građana Republike Srbije stavljali u svoje džepove, skrivali ga na računima u 17 zemalja širom sveta, poput Mauricijusa, Hong Konga, Moldavije, Švajcarske i drugih. Upravo je taj novac građana Republike Srbije je mogao da su hteli i želeli biti upotrebljen za izgradnju novih muzeja, novih galerija, novih pozorišta, upravo uložen u kulturu. Oni nisu marili za kulturu, kao što nisu marili ni za puteve, ni za bolnice, ni za škole.

duh.Narodni muzej Republike Srbije čuva preko 400 hiljada predmeta iz naše istorije i predstavlja naše vredno, kulturno istorijsko blago, inače i ta ustanova je, moram da napomenem prvi muzej koji je otvoren u Srbiji 1844. godine i to ukazom tadašnjeg načelnika Ministarstva prosvete i svakako da je ovaj muzej od izuzetnog značaja za čuvanje naše istorije, kulture i tradicije, i da je zato upravo sa ovim zakonom ovaj muzej, biće preimenovan u Narodni muzej Srbije i biće centralna ustanova zaštite kulture. Ali, da je upravo ta 1844. godina, kada je i prvi muzej u Srbiji nastao, odnosno narodni muzej je upravo trenutak kada je Srbija na jedan sistemski način počela da prikuplja svoju kulturnu baštinu i da je čuva, pre

720 starih i retkih knjiga i rukopisa, biće ovom odlukom stavljena u kategoriju najveće zaštite. To je upravo dokaz da sve ono što smo čuvali i godinama skupljali, želimo da pre svega zaštitimo za budućnost naše dece i naših pokolenja.Moram da napomenem da je bombardovanjem Beograda 1941. godine, vredne knjige i rukopisi su spaljeni, ali da smo u međuvremenu uspeli da se izdignemo iz tog pepela, da smo uspeli da vredno radimo, čuvamo i sakupljamo, i evo danas odlučujemo i da 720 tih vrednih rukopisa štampanih zdanja i knjiga sačuvamo kako bih kroz njihovu konzervaciju, kroz njihovo opšte to čuvanje uspeli našim budućim generacijama da stavimo na raspolaganje za istraživanja i pre svega za značaj iz naše istorije.Srbija

danas nakon osam vekova Srbija gradi spomenik Stefanu Nemanji, rodonačelniku naše istorije i naše države. Pogledajte, kako danas izgleda Savski trg?

i ne samo to, upravo upliv kulture u turizam je od izuzetnog značaja za razvoj naše Srbije, upravo taj spoj modernog, sa jedne strane koji imamo u „Beogradu na vodi“, gde stotine miliona evra do sada uloženo i i spojte i tradicije i kulture sa druge strane koji ima na savskom trgu, zaista predstavlja jedan turistički centar gde su turisti izuzetno značajni da posete i pre svega, vide i versku, a i istorijsku kulturu naše Srbije.A

e upravo je na toj fasadi Hrama Svetog Save i završen mozaik koji zajedno sa Ruskom akademijom nauka i uopšte načinom izradom tehnikom, simbolima koji su predstavljeni, predstavlja zaista jednu neverovatnu umetničku vrednost kakve nema nigde nigde u svetu, a da je Srbija izuzetno želela da ulaže u kulturu, pokazali smo i činjenicom da je u planu 2025 upravo predviđeno preko šest stotine miliona evra za ulaganja u kulturu.Moram da napomenem da je Ministarstvo za kulturu samo za ovu godinu izdvojilo 320 miliona dinara za gradova u fokusu upravo za realizaciju projekata širom je da ste uvažena ministarka dali veliki doprinos razvoju kulture u prethodnom periodu. Ne mogu da ne pomenem, da ste upravo vi zaslužni za decentralizaciju kulture u Srbiji,

pokazali ste da vam je jednako važna izgradnja domova kultura širom Srbije, isto tako kao i izgradnja galerija, legata, pozorišta, novih zgrada muzeja, rekonstrukcija postojećih zgrada muzeja koji upravo i sami predstavljaju kulturna dobra pod zaštitom države.Srbija danas, ono što želim posebno da istaknem, gaji kulturu sećanja. Srbija danas sa ponosom može istaći da je nakon toliko godina spremna da snimi i snimila je film „Dara iz Jasenovca“, na osnovu koga se sećamo te bolne istorije stradanja srpskog naroda. Srbija je danas spremna da se suoči sa svojom istorijom. Spremna je da kaže istinu.Ono što želim da istaknem, da je ta bolna istina o našoj istoriji jednako važna da se sećamo naših žrtava i zato se Srbija danas seća i Oluje i Košara, Srbija danas obeležava dan kada su NATO bombe padale širom Srbije i kada su kosile živote naše dece i naših nedužnih civila.To je bolna istorija, ali da bismo je pamtili, mi se moramo sećati i obeležavati takve stvari, da bi upravo naša deca i budući naraštaj, gradili budućnost na zdravim i istinitim istorijskim temeljima, jer upravo ono što danas ulažemo u kulturu, upravo u sve te zgrade, muzeje, galerije, pozorišta, čiji zidovi čuvaju našu prošlost je za nas od izuzetnog značaja.Zato bih iskoristila priliku da sa ovog mesta poručim svima onima koji su na bilo koji način se usudili da prekrajaju istoriju ove zemlje,

sutra, želim da poručim da, ako žele, pre svega, razumeju jedan narod, moraju da upoznaju duh tog naroda, a to će učiniti tako što će upoznati njegovu prošlost, jer istinski odgovori se uvek više nalaze u prošlosti, nego u sadašnjosti.Samo tada će upravo naći odgovore za nesalomiv srpski duh i njegovu borbu za slobodom. Tu će naći razumevanje i odgovore za današnju borbe Srbije predsednika Aleksandra Vučića, da Srbija danas jednako čuva i gaji svoj nacionalni identitet, integritet, suverenitet i da želi jedinstvo srpskog naroda, ma gde živeo.Živela

Zahvaljujem na vašem obraćanju. U jednom trenutku ste u vašem govoru spomenuli i krađe koje su vršene po nekim muzejima na teritoriji Beograda, koje sam spominjala u svom obraćanju javnosti, davajući intervjue i ne vidim u čemu je tu bila moja greška.To ne govorim vama, nego polemišem sa onima koji su mi ili pisali, lično se obraćali meni kako umanjujem značaj njihovih radova muzeja, značaj firmi koje su vršile obezbeđenje i na jednom je postala tema, zašto je ministar nešto uradio i prijavio, saopštio javnosti, a ne tema da su krađe izvršene.Međutim, ja nemam šta da krijem od javnosti meni je zadovoljstvo što što mogu da sva svoja dosadašnja saznanja podelim sa svim građanima Srbije, jer oni pune budžet Republike Srbije i treba da znaju i moraju da znaju gde odlazi njihov novac i šta se kasnije dešava nečijom nebrigom.Čija je nebriga bila, nisam ja istražni organ da to istražujem na meni je da sve ono što znam kažem i policiji i tužilaštvu i svima onima koje to interesuje šta se dešavalo u ne tako davnoj prošlosti u našim muzejima.Da, krađa Muzeja primenjene umetnosti, i sve ono što se dešavalo nakon te krađe je nešto što, po meni, zaslužuje pažnju, a ne osudu, jer krađa se desila tokom avgusta meseca 2019. godine. Mi se sada nalazimo u 2021. godini, kada je šira javnost uopšte uspela da sazna preko mojih izjava da je teška krađa počinjena tamo, da su pokradeni predmeti iz 14, 17, 19. i početak 20. veka. U nekoj slobodnoj proceni zaposlenih, a nestručnih lica, šteta je visoka oko 300.000 evra, ali mnogo je veća šteta jer ti zlatni predmeti i taj nakit koji je pripadao i našim dinastijama, pre svega dinastiji Obrenović, više nikada ne možemo da nađemo. Možda, nekim sticajem okolnosti zbog širih sada okolnosti i pretraga i potraga za za nekim pokradenim stvarima koje nisu do sada bile vezane za muzeje možda i imamo neku sreću, pa i vratimo neki predmet.Zašto kažem da je to neobično? Ministarstvo kulture i informisanja od avgusta 2019. od avgusta 2019. do marta 2020. godine, upravo pred početak ove strašne pandemije uopšte nije dobilo nijedno obaveštenje od čelnih ljudi

sami zaposleni i direktorka muzeja nisu prijavili ni policija odmah po saznanju, a saznali su da je krađa izvršena tek kad su se vratili sa letovanja deset dana možda i više, nisu prijavili tu krađu ni policiji.Ono što je bitno je to da je osumnjičen jedan od radnika obezbeđenja, to obezbeđenje je dobilo posao na javnoj nabavci, treba svi da se zamislimo da li javne nabavke moraju da budu i rešenje angažovanja nekog da radi obezbeđenje u ovako važnim ustanovama kulture ili to može da se radi na neki drugačiji način i radnik obezbeđenja je osumnjičeno lice. Nemamo još uvek nikakvih podataka o tome da li je to lice procesuirano, osuđeno, ali iz spisa predmeta se vidi da je dosta tog zlatnog nakita uništeno, da su predati i dalje. Kome su predati?Dakle, postoje tragovi i nadam se da ćemo uskoro dobiti odgovor na to ko su počinioci zaista, ko su nalogodavci i kako je došlo do te krađe od stane samom obezbeđenja koje je trebalo da čuva Muzej primenjene umetnosti. Da li ima odgovornosti možda i zaposlenih. Unutra je taj ključ od depoa, sa tako važnim predmetima je stajao u običnoj fioci u pisaćem stolu.Muzej Jugoslavije 2016. godine, takođe je pokraden od radnika iste firme koja je vršila obezbeđenje i prethodnog muzeja. Ona je nedavno platila naknadu štete za uništene i ukradene predmete. Neki predmeti su lični predmeti Josipa Broza Tita, drugi predmet Hajla Selasija koji je poklonio poklonio bivšem predsedniku Jugoslavije, Josipu Brozu Titu koji su uništeni. Čujem da je to sve istopljeno u zlato i negde prodato i preprodato, a radnik iste firme je osuđen na godinu dana, valjda neka vrla mala kazna, koju je u kućnim uslovima izdržavao, nije više u životu, ali je firma platila odštetu. Tako sam ja primetila kada smo bili obavešteni da postoji neki novac koji je uplaćen muzeju, a nismo znali poreklo.Imali smo i krađu u Muzeju Radovanjskom lugu u Velikoj Plani. Treba svi zajedno da razmislimo o tome da li je ovaj sistem zaštite samo fizičkog obezbeđenja uopšte adekvatan sada u muzejima Srbije, krađe su se dešavale početkom devedesetih godina, preprodaja tih artefakata, pojava falsifikata, čini mi se da se u poslednje vreme to vratilo vratilo ponovo na ove prostore, da tržište dobro radi, a da mi spavamo na tim činjenicama i ne bavimo se dovoljno obezbeđenjem naših muzeja.Mislim da da je u nekim istragama, a posebno u istrazi koja se dešavala, odnosno uopšte nije je ni bilo, barem u ova dva slučaja vidimo da je istrage bilo i da da postoje jedno okrivljeno, a u ovom drugom slučaju osumnjičeno lice za počinjenu tešku krađu, ali prostor u Beton hali koji je dodeljen Muzeju marginalne umetnosti, doduše, ta procedura nikada nije završena, ali je država ulagala u taj prostor, ideja je bila da bude galerija Muzeja marginalne i naivne umetnosti koji se nalazi u Jagodini.Dakle, tu su konstantno vršene krađe. Poslednja krađa je bila pre nekih godinu i po ili dve, ukraden je ogroman lift u vrednosti od 15-16 hiljada evra. Nema nikakvih tragova o tome, čak ni tragova obijanja, osim svedočenja čoveka koji je bio zadužen da čuva taj prostor, ali nikada ništa MUP u tom periodu nije uradilo povodom ove ove krivične prijave protiv NN lica.Prosto je nemoguće u tom prostoru koji je pokriven svim mogućim kamerama iz okolnih restorana i kafića, da nema nikakvog traga. Lift je ogroman. Neko je to morao da vidi da se iznosi, tako jedna velika stvar, jedino kamionom ili nekom dizalicom je to moglo da bude odnešeno.Eto, o tome se godinama ćutalo. Da li radim dobru stvar ili ne radim dobru stvar za sebe ni ne razmišljam. Možda bi trebalo i da se zabrinem, jer me neki drugi ljudi opominju na to, odnosno za svoju bezbednost, ali ipak, kada je čovek izabran da bude ministar nečega, nekog resora, on ne treba da razmišlja o sebi, mora da razmišlja o dobrobiti građana i dobrobiti ove države, a ja mislim da naš novac i naše kulturno blago pripada svima nama i da ne treba da bežimo od istine i da guramo pod tepih nešto loše što je učinjeno u prošlosti, nego moramo pritiskom javnosti da saznamo ko je izvršio ove krađe, gde se nalaze ti predmeti, ko su počinioci, a u krajnjem slučaju, i zašto u nekim slučajevima MUP ništa nije uradilo.Hvala. Zahvaljujem se ministarki kulture.Ukoliko nema više prijavljenih predsednika ili predstavnika poslaničkih grupa, prelazimo na listu prema prijavama narodnih poslanika.Reč **Misala Pramenković** Hvala, poštovana predsedavajuća.Uvažena potpredsednice Vlade i ministrice sa saradnicom, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je Zakon o muzejskoj delatnosti kao jako važan zakon iz oblasti očuvanja kulturne baštine naroda koji žive na ovom prostoru.Zapravo, muzeji su riznice istorijske građe koja nas koja nas podseća i ukazuje na razvojni put naroda koji žive na određenom prostoru i u tom smislu značajno je posvetiti pažnju ovoj važnoj delatnosti.Vidimo i iz vašeg uvodnog predstavljanja samog zakona da će se ovim zakonom regulisati jako važna pitanja koja do sada, nažalost, nisu bila regulisana. To nam ukazuje upravo i na propuste i i probleme koji su do sada postojali, a koji se trebaju otkloniti implementacijom ovog zakona u predmetnoj oblasti.Nekoliko oblasti.Nekoliko stvari koje ste istakli, kao što su prevashodno briga i zaštita kulturne građe, zatim pitanje samih zvanja, odnosno stručnosti, počev od direktora muzeja, pa dalje, preko ostalog osoblja, nakon toga pitanje digitalizacije i generalno evropskih standarda koji se u toj oblasti propisuju jako je značajno.Sa druge strane bih i pozdravila vašu inicijativu o potrebi zaštite i ja bih još tome dodala promociji sakralne kulture svih crkava i verskih zajednica i na tom polju trebamo jako puno raditi.U pogledu promocije kulture, mislim da kao društvo kroz obrazovne institucije, počev od predškolskih ustanova, preko školskog vaspitanja, sve do visokoškolskih institucija, moramo poraditi generalno više na upoznavanju naše dece i mladih generacija sa kulturnim nasleđem koje će biti zalog stabilnoj i dobroj budućnosti svakako.Što se tiče Predloga odluke o proglašenju stare i značajne bibliotečke građe od kulturnog dobra od izuzetne važnosti, na ovom tragu bih rekla da, slušajući koleginice i kolege koji dolaze iz različitih krajeva Srbije i koji spominju vrlo često konkretne probleme sa kojima se institucije kulture na terenu susreću, smatram da bi podrška ministarstva, a ne sumnjam da je i do sada bila bezrezervna, još značajnija bi bila ta podrška upućena prema lokalnim samoupravama, budući da nekada se određene institucije kulture susreću sa jako ozbiljnim problemima, počev od egzistencijalnih problema kao što ću, recimo, ja navesti nekoliko primera iz kraja iz kog ja dolazim, dakle, konkretno prostora Sandžaka, gde recimo imamo činjenicu da matična biblioteka u Prijepolju nema svoju zgradu, što je jako je jako otežavajuća okolnost i osnovni preduslov za kvalitetan rad. Sa druge strane, recimo, biblioteka u Sjenici ima na raspolaganju svega 40 m2 i u takvim uslovima je nemoguće govoriti o o kvalitetnom radu, zapravo.Spomenuću još pitanje, iskoristiću vaše prisustvo kao ministarke resornog ministarstva, pitanje problematike prostornog kapaciteta Istorijskog arhiva „Ras“ iz Novog Pazara koji je zadužen za skladištenje, zaštitu, obradu i prezentaciju arhivske građe sa područja grada Novog Pazara i opština Tutin i Sjenica, a vrlo su skučeni sa prostorom. Na svega 450 m2 rade i redovno u izveštajima svojim koje podnose lokalnoj samoupravi spominju taj problem, budući da nisu u mogućnosti da svoju zakonsku obavezu na valjan način ispune, da prihvataju arhivsku građu, koje je svake godine sve više, tako da se u tom smislu, pored toga što Zakon o arhivskoj građi, arhivskoj delatnosti propisuje svojim članom 5. da Republika Srbija, AP i jedinica lokalne samouprave moraju iznaći načina i obezbediti uslove arhivima da rade adekvatno svoj posao, Istorijski arhiv „Ras“ u Novom Pazaru nema uslova za kvalitetan rad.Oni rad.Oni čak spominju u svojim izveštajima i rešenje koje bi bilo adekvatno, a ne bi bilo toliko komplikvoano, budući da zgrada u kojoj se nalaze jeste namenski uređena i urađena za potrebe arhiva, ali se u prizemlju nalazi muzička škola, tako da bi bilo logično, recimo, izmestiti muzičku školu i naći adekvatan prostor, a njima osloboditi taj prostor.Eto, koristim vaše prisustvo kao resorne ministrice da iznesem probleme koji su na terenu i koji su jako značajni.Svakako, u danu za glasanje poslanici Stranke pravde i pomirenja, kako smo i najavili, će podržati i zakon i odluku kao jako važnu i značajnu. Hvala.

na konkursima republičkog ministarstva povodom toga, gradova u fokusu ili u kulturnom nasleđu, pošto ministarstvo izdvaja znatna sredstva za projekte? Možda bi na taj način mogli da rešimo deo problema prostornog, izgradnjom nekog depoa ili nešto slično.Ako ne znate sada, slobodno dođite u ministarstvo ili se javite, pa ćemo da vidimo. Ako su učestvovali, da uzmemo jedan od tih projekata kao prioritet. **Misala Pramenković** Hvala vam.Lično nemam informaciju da li se konkurisalo za takvu vrstu pomoći, ali ono što sam u izlaganju i spomenula jeste da, budući da sam odbornica u lokalnom parlamentu, pa imam prilike da se upoznam sa izveštajima Istorijskog arhiva „Ras“, arhiva „Ras“, zgrada u kojoj se nalaze imala bi solidno kapaciteta da primi arhivsku građu ukoliko bi se desilo izmeštanje određenih institucija i ustanova koje tu deluju, koje tu deluju, tako da u ovom momentu nemam informaciju, ali hvala vam na sugestiju. Svakako da ću preneti.Hvala još jednom.

kojim će biti uređen sistem zaštite i korišćenja muzejske građe.Ovo je prvi put da se oblast muzejske delatnosti definiše specijalizovanim zakonom, budući da se muzejska delatnost do sada uređivala Zakonom o kulturnim dobrima iz 1994. godine koji po svom karakteru i opštem propisu uređuje opšta i zajednička pitanja zaštite kulturnih dobara.S obzirom na sve promene koje su se desile u ovom dugom vremenskom periodu od tri decenije, kao što su društveno-političke promene, znamo i da znamo terminološku zastarelost prethodnog zakona, utoliko je važnije što se Ministarstvo kulture i informisanja prihvatilo ovog važnog posla, kao što je Zakon o muzejskoj delatnosti.Cilj zakona je sistemsko unapređenje oblasti kroz jačanje muzejskih ustanova i približavanje evropskoj praksi uvođenjem najsavremenijih muzeoloških standarda od propisanih uslova za osnivanje, čuvanje, proučavanje, zaštitu i predstavljanje baštine.Takođe, baštine.Takođe, novi zakon omogućava da uspostavljanjem kvalitetne i stabilne muzejske mreže Srbije, povezivanjem institucija i podsticanjem edukacije muzejskih stručnjaka budu stvoreni uslovi za unapređenje čitave muzejske struke u Srbiji,

istorije.Nažalost, zabrana zapošljavanja u javnom sektoru dovela je do toga da u muzejima nema dovoljno muzejskih stručnjaka neophodnih za unapređenje muzejske delatnosti.Ja dolazim iz opštine Prijepolje. Muzej u Prijepolju je osnovan 1990. godine i teritorijalno je nadležan za opštine Priboj i Prijepolje. Sa ponosom mogu reći da je muzej u Prijepolju dobitnik specijalne nagrade Evropskog muzejskog foruma 2012. godine, a koja je uručena 2013. godine u Portugaliji. Ovo priznanje do sada nije dobio nijedan muzej u regionu.Takođe, regionu.Takođe, prilikom inspekcijskog nadzora Ministarstva kulture i informisanja 2018. godine u Izveštaju je konstatovano da Muzej u Prijepolju treba da ima četiri stručna radnika od kojih u ovom trenutku muzej ima samo dva, a dva a dva nedostaju, a to pre svega diplomirani arheolog i kustos-dokumentalista.Međutim, saglasnost za zapošljavanje ovih muzejskih stručnjaka, koji bi poneli deo posla, nema, pa je moje pitanje za vas – kako da se reši ovaj problem, kako da da kako da da Muzej u Prijepolju dobije stručnjake koji su mu preko potrebni?Osim toga, postoji problem smanjenja broja radnika prirodnim odlivom, što predstavlja ozbiljnu otežavajaću okolnost u redovnom obavljanju rada ove ustanove kulture.Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru može da predstavlja problem kod imenovanja direktora muzeja. Naime, u članu 49. Zakona o muzejskoj delatnosti stoji direktor i vršilac dužnosti direktora muzeja, pored uslova utvrđenih odredbama zakona koji se uređuje oblast kulture, može biti lice koje ima položen stručni ispit i najmanje pet godina rada u muzejskoj delatnosti. To je nešto novo što nije do sada bilo u praksi.U situaciji kada nema novih zapošljavanja, a stari kadar odlazi u penziju, znači da se sužava izbor i u nekim muzejima će verovatno doći do situacije da ne mogu biti ispoštovane baš sve odrednice iz člana u zakonu kojim se reguliše imenovanje direktora. Ovde posebno mislim na muzeje u unutrašnjosti Srbije, u manjim sredinama.Ovi problemi moraju biti prevaziđeni tokom budućeg vremena kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje i unapređenje muzejske delatnosti.Inače, cilj zakona o kojem danas govorimo i koji je pred nama jeste da stvori pravni okvir, odnosno sistem u okviru kojeg će ustanove zaštite moći da na adekvatan način i savremen način obavljaju svoju delatnost. Potpuno je prilagođen uslovima u našoj zemlji, tako da će kada stupi na snagu biti i primenjiv. Biće to svojevrsno dragoceno uputstvo koje će u mnogome olakšati rad muzeja i onih koji u njima rada.Ovom prilikom želim i da pohvalim jednu inicijativu koju je pokrenulo Ministarstvo kulture i informisanja. Naime, iako je jedan broj ustanova kulture u Srbiji išao u korak sa vremenom, ipak je, čini mi se, veći deo trebalo podstaći da iskoriste društvene mreže kao način oglašavanja i prezentovanja određenih sadržaja.

recimo, Dom kulture u Prijepolju već nekoliko godina ima i Fejsbuk i Instagram stranicu i Jutjub kanal i veb sajt, ali od nedavno i Muzej u Prijepolju takođe ima profile na društvenim mrežama i veb

je reč o odluci o proglašavanju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja, njome je 720 starih rukopisa i štampanih knjiga nastalih od 15. do 19. veka dobilo kategorizaciju u pogledu zaštite. Na taj način biće stvoreni uslovi za njihovu potpuniju pravnu i tehničku zaštitu, odnosno konzervaciju, restauraciju i mikrofilmovanje, za dalje proučavanje i objavljivanje rezultata tih istraživanja, kao i za priređivanje priređivanje fototipskih izdanja najvrednijih dela.Što se tiče i Predloga zakona o muzejskoj delatnosti i Predloga odluke o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja,

danas je pred nama Zakon o muzejskoj delatnosti kojim će se sistematski urediti sve pojedinačne oblasti kulturnih dobara, kao i zaštita pokretnih kulturnih dobara, odnosno muzejske građe. Zakonom se definišu obaveze muzeja i osnivača, poboljšanje uslova za rad muzeja kako bi se na najbolji način zaštitila pokretna kulturna dobra, kao i regulisanje centralne i matične funkcije muzeja.Predlogom zakona muzejska delatnost je definisana kao javna delatnost zaštite muzejske građe i nematerijalnog nasleđa od opšteg interesa za Republiku Srbiju. Zakonom će biti definisan jedinstveni informacioni sistem za sve muzeje, biće formirano novo telo kao muzejski savet, kao i mreža muzeja koju čine centralna ustanova, matični muzeji, teritorijalno nadležni i drugi muzeji.Centralna ustanova zaštite muzejske građe biće Narodni muzej u Beogradu koji će biti preimenovan u Narodni muzej Srbije.Matični muzeji sprovode matičnu muzejsku delatnost prema vrsti muzejske građe i osobenosti u vršenju muzejske delatnosti.Nadležnost muzeja prema teritoriji sprovodi se na određenom području u skladu sa administrativnom podelom Srbije uz pomoć centralne ustanove i matičnih muzeja.Želim posebno da istaknem, kao primer dobre prakse, da je Muzej Vojvodine najveća muzejska ustanova u Vojvodini jedini muzej koji sprovodi digitalizaciju muzejske građe na teritoriji cele Republike Srbije. Inače, Muzej Vojvodine je ustanova sa tradicijom dugom više od 150 godina i u svojim zbirkama čuva neprocenjivu kulturnu baštinu.Usvajanjem ovakvog zakona omogućeno je sveobuhvatno regulisanje muzejske delatnosti, kao i uspostavljanje sistema, organizacije i funkcionisanja, s obzirom da se drugačije ne mogu rešiti aktuelni problemi.Najveći problemi su nedovoljno finansiranje, kao i finansiranje od strane lokalnih samouprava, smanjenje broja zaposlenih, nedostatak prostora za smeštaj kulturnih dobara, razne zakonske procedure oko imalaca i držalaca kulturnih dobara, kao i pitanje prava i obaveza muzeja.Ministarka Gojković je odmah posle stupanja na dužnost ministra kulture najavila donošenje ovako bitnog zakona, i to prvi put, a posle više decenija i neki novi propis. Ministarka je odmah prepoznala potrebu ovakvog zakona i evo danas diskutujemo o njemu i sagledavamo njegovu važnost.Želim da posebno napomenem da je još 2008. godine, kao tadašnja gradonačelnica Novog Sada, Maja Gojković prva uputila inicijativu da se Novi Sad podrži za prestižnu titulu – Evropska prestonica kulture. Danas sa zadovoljstvom mogu da kažem da je Novi Sad jedini grad van EU koji je poneo ovu titulu i da je danas već jedinstven po svojoj kulturnoj strategiji razvoja. Iako su još dva grada EU poneli ovu titulu zajedno sa Novim Sadom, kao prestonica kulture 2021. godine, samo je Novi Sad ispunio sve uslove i zahvaljujući gradonačelniku Milošu Vučeviću i njegovom timu ta titula je osvojena na pravi način.Zbog pandemije titula je odložena za sledeću godinu, a gradovi Temišvar i grčka Elfsina, kao gradovi EU, tek će 2023. godine biti nosioci ove titule.Od 2016. godine kada je Novi Sad osvojio ovu titulu, pa do kraja sledeće godine, sredstva koja se ulažu u kapitalne projekte u kulturi, a među kojima su i muzeji je oko 60 miliona evra. Finansiranje ovog projekta je obezbeđeno sa svih nivoa vlasti, kao i od fondova EU. Projekat je osmišljen kao potreba za razvoj kulturnih potencijala grada Novog Sada koji za cilj ima da osnaži kulturnu vitalnost, da omogući kulturnu regeneraciju, da se poboljša međunarodni ugled i turistička ponuda Novog Sada.Mreža Sada.Mreža kulturnih stanica je najveći dobitak ovog projekta i ima ih ukupno osam i nalaze se u raznim delovima gradskih i prigradskih naselja. To su prostori koji nisu ničemu služili. U njih se uložilo, oni su renovirani, adaptirani i u njima se danas odvija kulturni život. Kulturne stanice su novi mostovi kulture koji povezuju, uključuju građane, umetnike, organizacije i predstavljaju renesansu kulturnog života. Kroz decentralizaciju kulture svaki građanin može biti uključen u kreiranje kulturne slike grada.U ugledu na projekat – Evropske prestonice kulture nešto slično ćemo imati u Srbiji, i to smo čuli u ekspozeu Vlade, a često puta od ministarke. Taj projekat će se zvati – Nacionalna prestonica stvaralaštva. Cilj je takođe decentralizacije kulturnih zbivanja, razvoj savremenih umetničkih praksi, promocija kulturnog nasleđa pojedinih delova Srbije, kao i povećano ulaganje opština, gradova u kulturu i umetnost.Ministarstvo kulture u budžetu za 2021. godinu je obezbedilo preko 300 miliona dinara za projekat – Gradovi u fokusu. Projektom je planirano unapređenje infrastrukture u oblasti kulture u gradovima i opštinama u Srbiji, a u smislu izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata.Zaista vidimo da je ministarka Gojković u ozbiljnoj nameri da se svi gradovi i opštine u Srbiji podstiču i pomažu i da imaju svoje kulturne sadržaje i kulturni život. Vidimo da je ovo neki novi pristup rešavanju problema i promocije kulture i zaslužuje zaista svaku pohvalu.Odluka o proglašavanju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro je takođe jako značajno za Srbiju.Svi

Biblioteka Matice srpske je najstarija biblioteka nacionalnog značaja i prava javna naučna biblioteka u Srba. Biblioteka Matice srpske u svojim zbirkama danas poseduje više od tri miliona knjiga i drugih publikacija.Današnjom publikacija.Današnjom odlukom napravljena je lista 720 starih i retkih knjiga u Srbiji, koji su unikati ili veoma retki primerci u vreme nastajanja ili je reč o primercima koji nigde nisu sačuvani. Takve knjige se nalaze u Matici srpskoj, Narodnoj biblioteci Srbije, manastiru Kaona i još nekim mestima. Ovim zakonom takva dela će dobiti pravnu i drugu zaštitu i biće omogućena njihova restauracija, konzervacija, mikrofilmovanje.Često se može čuti da ulaganje u kulturu da li kroz zakone ili kroz finansijska sredstva spada među najdugovečnije investicije za jedno društvo. Zbog toga Poslanička grupa JS će u danu za glasanje podržati ove današnje predloge. Zahvaljujem.

Poštovana potpredsednice, poštovana ministarko, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Republike Srbije,

na osnovu kojeg će Republika Srbija urediti i obezbediti sistematsko upravljanje u oblasti kulture i zaštite kulturnih dobara.Postoje dobara.Postoje dobri razlozi zašto se ovaj zakon morao doneti. U samom Ustavu su ti osnovi, zatim, zastarelost starog zakona od 1994. godine. Promenile su se okolnosti i terminološke promene su naišle, tako da je potrebno da se osavremeni zakon koji uređuje muzejsku delatnost. Isto tako je potrebno sistematski pristup organizovanju muzejske mreže, propisa kojima se praktično uređuje i zaštićuje muzejska građa.Ako imamo u vidu značaj sadržaja muzeja, ono je važno ne samo za istorijsku, za naučnu, za kulturološku, već je značajno za svaku individuu, za svakog pojedinca ponaosob. Zato je potrebno da se uredi ovaj sistem.Postoje problemi koji su sveprisutni u celoj našoj državi što se tiče muzeja, a to su problemi nedovoljnog finansiranja, problemi broja zaposlenih, kao što su mnogi prethodni govornici već istakli, nedostatak prostora u kojem se može kvalitetno sačuvati muzejska vrednost. Zatim, potrebno je urediti ko je za šta odgovoran, za šta su odgovorni sami muzeji, za šta su odgovorni rukovodioci. Bitno je da se uvede evidencija muzejskih sadržaja, stvaranje mreža muzeja, nadležnosti, umrežavanje sistema, kategorisanje, utvrđivanje kulturnih dobara i vrlo je važno da se zaštiti muzejska vrednost i da se o tome vrši neki nadzor, da li se ta zaštita primenjuje ili

bitno je da muzejska vrednost preživi i da ostane i za sledeća pokoljenja, da se očuvaju podaci o tim vrednostima, da se poboljšaju uslovi rada u samom muzeju, to je vrlo bitno i za same zaposlene i za posetioce muzeja, da se reguliše centralna i matična funkcija muzeja, da se teritorijalne nadležnosti tačno definišu, da se umreže muzeji, da se stručna zvanja kvalifikuju na pravi način, i ako je potrebno, ako sve ovo ne dovede do poboljšanja funkcije, da se uvedu i neka pooštravanja, neke kaznene mere gde bi se skrenula pažnja na vrlo bitnu stvar, a to je čuvanje muzejske vrednosti.Ne smemo zaboraviti da muzejska vrednost koju poseduje naša država u muzejima predstavlja, praktično, i privredni kapital. Znači, muzejska vrednost privlači, kao što smo doživeli i pre pandemije, da su mnogi posetioci naše države prvo krenuli u naše muzeje da vide ono što je ostalo očuvano iz prethodnih decenija i stoleća. Vrlo je važno razumevanje naše sopstvene prošlosti da bismo gradili budućnost na pravi način. Vrlo je bitno da se muzejske ustanove jačaju i da ta praksa jačanja i umrežavanja muzeja ide u pravcu nekih evropskih kriterijuma i i da poštujemo te neke evropske muzejske standarde.Znači, vrlo je važno osnivanje muzeja, da bude na pravi način čuvanje, proučavanje muzejske vrednosti, zaštita i predstavljanje tih muzejskih vrednosti, jer ono je zapravo naša baština.Kao pripadnica mađarske nacionalnosti i neko ko se rodio u multikulturalnoj, multietničkoj i multikonfecijskom okruženju, rodom sam iz Banata, a živim u Somboru, tamo gde mađarska nacionalna manjina nije većinska, nije u bloku, nego je manjinska. Vrlo je bitno sa našeg stanovišta kao manjine da u muzejima ostane trag naše istorije, našeg doprinosa ovom podneblju smatramo da ako uspevamo sačuvati naš identitet, naš jezik, našu kulturu možemo doprineti razvoju naše države.Neko ko razmišlja, razume više jezika može da ima širi pogled na određeni problem i može doneti zapravo svojoj državi jedan plus, jedan dobitak. Na taj način

te stvari koje nas praktično usavršavaju.Ako posećujemo muzeje, mi ćemo biti na pravom mestu gde imamo dodira sa istorijom, sa kulturom svih naroda koji su živeli, koji žive na ovom podneblju.Što se tiče kulturne tradicije ona nije samo manjinska ili većinska, ona je sveobuhvatna. Ona čini jednu zajedničku kulturnu baštinu i Okvirna konvencija o vrednostima kulturnog nasleđa za društvo iz 2005. godine definiše kako znanje o ovom nasleđu može podstaći poverenje i razumevanje međusobno između naroda.Što se tiče broja muzeja, 149 muzeja postoji u Srbiji registrovanih. Od toga trećina je u Vojvodini, oko 50. Što se tiče starosti tih muzeja, kao što je prethodna poslanica već iznela podatak, najstariji muzej u Srbiji osnovan u Beogradu 1844. godine, sledeći je u Novom Sadu 1847. godine, zatim je Mitrovica 1885. godine, Vršac 1882. godine, Sombor 1887. godine, Subotica 1892. godine, Zrenjanin 1906. godine, Pančevo 1923. godine.Nemojte zaboraviti da su ovi muzeji smešteni u prelepa zdanja koja su stara, trošna, koja treba obnoviti, sačuvati. Same zgrade su izuzetno velike vrednosti, a eksponati u njima takođe.Što se tiče eksponata, u vojvođanskim muzejima se čuvaju stare knjige, u Narodnom muzeju u Zrenjaninu negde oko 200 knjiga se se čuva koje su izuzetnih vrednosti, od 16. do 20. veka. Najstarije knjige su pisane na latinskom i crkveno slovenskom jeziku, a najveći broj je na mađarskom i nemačkom jeziku.Ako konstatujemo da je u Zrenjaninu prva štamparija oformljena tek 1847. godine, onda znamo da su ove knjige poreklom iz Evrope, iz drugih oblasti, štampane su u Holandiji, Francuskoj, Engleskoj, Rusiji, Italiji, Austriji, Mađarskoj. Najstarija publikacija je „Molitvenik“ iz 1552. godine. Znači, treba da smo svesni koje vrednosti imamo.Isto tako, ti muzeji imaju problem sa skladištenjem. Narodni muzej u Pančevu je smešten u zgradu koja je izgrađena 1833. godine i tu se čuva slika Paje Jovanovića „Seoba Srba“. Mislim da je to dovoljno da znamo o kakvom zdanju i o kakvoj muzejskoj vrednosti se radi.Što potreba u tim muzejima, kao što se verovatno iskazuju potrebe u celoj državi, to su uglavnom potrebe za održavanje, za angažovanje profesionalno kvalifikovanih radnika.Somborski gradski muzej koji je osnovan 1887. godine ima negde oko 40 hiljada vrednih eksponata. Ako ćemo izdvojiti koje je najvrednije, verovatno su to arheološki, predmeti koji su

Ovo je dovelo do nove periodizacije praistorije. Znači, to je takav neki korak i toliko je bitno za istoriju čovečanstva, a to mi imamo na našem podneblju.Isto tako, u Somboru se planira otvaranje muzeja „Podunavski Švaba“, koji je za sve nas vrlo bitno, samo je potrebno da i država prepozna značaj ovog muzeja i da eventualno pomogne nalaženje adekvatnog prostora za to.Za narodne poslanike Poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara muzeji i Predlog zakona o muzejskoj delatnosti su vrlo bitni.

da je u potpunosti usklađen, kako sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, tako i sa Zakonom o nadležnostima AP Vojvodine. Hvala.

gospođo ministar, dragi poslanici, sve knjige koje su zapamćene zaslužuju i zaslužne su i zapamćene. I ne smeju biti zaboravljene.Time što čuvamo i brinemo o starostavnim knjigama, čuvamo istoriju našeg naroda, naše pismo i naš srpski jezik. Uvek će pisana reč imati istorijsku vrednost. Ona će biti neuništivi svedok dalekih vremena.Dičimo se, i treba, Miroslavljevim jevanđeljem. Krajem 12. veka, na kamenom oltaru, u crkvi Svetog apostola Petra, u današnjem Bijelom Polju, vršena je prva služba Miroslavljevog jevanđelja, po zamisli kneza Miroslava, brata Stefana Nemanje, da ima svoje jevanđelje za potrebu bogosluženja na ćiriličnom pismu. „Neću goticu, hoću ćirilicu“ – rekao je. „Hoću pismo srpsko“ – i bi tako, i bi ćirilica. Prošlo je mnogo godina, no da se vratimo u vreme u kome živimo.Mene je zainteresovalo šta kaže statistika što se tiče čitanja knjiga u Srbiji.

Da li zbog nemaštine ili zbog lenjosti, nezainteresovanosti, ali čak 75% odraslih ljudi, po prošlogodišnjem istraživanju, poslednjih godinu dana nije pročitalo ni jednu knjigu, vezano za posao i samoobrazovanje, dok je 60% ljudi pročitalo samo jedan bestseler.Prema podacima Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, kada su u pitanju srednjoškolci, 29% nije pročitalo ni jednu knjigu tokom poslednjeg raspusta, 26% pročitalo je u istom razdoblju samo jednu knjigu, a 28% pročitalo više od dve knjige. Od 10% do 15% pročitalo je jednu od tri knjige u poslednjih godinu dana. Njih 7% nema ni jednu knjigu u kući. Ja ne bih ovo komentarisala.Beleška komentarisala.Beleška Evropske statističke službe 2018. godine: Francuzi u proseku čitaju dva minuta dnevno, Italijani, Austrijanci i Rumuni pet, a građani Srbije šest minuta. Lepo.Na knjige najviše troše Slovaci, 2% ukupne potrošnje domaćinstva, a najmanje Bugari i Grci, po 0,6%.

koje je dostavila Narodna biblioteka Republike Srbije za 720 starih i retkih knjiga. Ovaj predlog sadrži popis starih srpskih rukopisnih i štampanih knjiga nastalih, odnosno štampanih, u periodu od 15. do 19. veka. Zakon o kulturnim dobrima utvrđuje da je stara i retka knjiga pokretno kulturno blago. Svih 720 starih i retkih knjiga sa ovog spiska su kulturna dobra.Imajući u vidu njihov poseban značaj za našu nauku i kulturu, kao i da su u pitanju retki, odnosno unikatni primerci, pokrenut je postupak da one dobiju najveću kategorizaciju u pogledu zaštite kulturna dobra od izuzetnog značaja.Donošenjem odluke kojom se utvrđuje da su 720 predloženih starih i retkih knjiga kulturna dobra od izuzetnog značaja,

kao i za priređivanje fototipskih izdanja najvrednijih dela.Knjiga je hrana, uteha, mudrost i učiteljica. Čuvajmo našu pisanu reč i negujmo književnost.

a nadam se da će uskoro stići na red zakon o pozorištu, a naročito me interesuje poboljšanje statusa slobodnih umetnika. Hvala. Zahvaljujem se, narodnoj poslanici Jelici Sretenović.Reč ima narodna poslanica, Stanislava Janošević.Izvolite. Hvala, poštovana potpredsednice parlamenta.Veliko mi je zadovoljstvo što na dnevnom redu imamo Zakon o muzejskim delatnostima, pre svega jer muzej neguje tradiciju i neguje istoriju, a mi ne smemo da zaboravimo ko smo, kakav smo i koliko veliki narod, bez obzira što po broju stanovnika smo manji od mnogih evropskih i svetskih zemalja, ali duhovno i kulturno smo i te kako bogatiji od mnogih evropskih i svetskih zemalja. Negde sam ubeđenja da je to ono što izaziva zavist kod njih, koja im ne dozvoljava da priznaju ekonomske, zdravstvene, kulturne rezultate, a nažalost i sportska dostignuća koja mi postižemo.Elem, kada govorimo o Zakonu o muzejskoj delatnosti, veoma je bitno da kažemo da će on detaljno utvrditi način i uslove vođenja muzejske delatnosti evidentiranjem muzejske građe, dokumentacije, kako se to istražuje, kako se to analizira, kako se to vrednuje, ali ono što je ključno jeste da Zakon o muzejskim delatnostima utiče na razvoj društva.Srbiju krasi na desetine muzeja, pored Nacionalnog, odnosno Narodnog muzeja u Beogradu, Muzeja Vojvodine u Novom Sadu, ja moram izdvojiti Narodni muzej Zrenjanin. Narodni muzej Zrenjanin osnovan je 1906. godine, a počeo je sa radom 1911. godine i on je savršen zato što je kompleksnog tipa, i zato što je po istraživačkom području veoma kompleksan, jer obuhvata ceo srednji Banat, odnosno 52 naseljena mesta. Zavičajnog je karaktera, poseduje 33 hiljade predmeta i prostire se na 1.200 metara kvadratnih.U našem muzeju, u gradu na Begeju, pothranjena su dela Uroša Predića, koji je istaknuti Banaćanin, rođen u Orlovatu.

Pored Uroša Predića imamo takođe dela Đure Jakšića, koji je iz Srpske Crnje, takođe jedan istaknuti cenjeni Banaćanin, ali i Save Šumanovića i Paje Jovanovića.U Narodnom muzeju u Zrenjaninu veoma su bogata veoma su bogata odeljenja etnološka, kao i arheološka, ali naravno i olimpijski legati, kao i prirodnjački.S ponosom ističem činjenicu da su kustosi i istoričari Narodnoj muzeja prošle godine realizovali jedan projekat kojim je potpomognut finansijski i dobrom voljom od strane Ministarstva kulture. Ovom prilikom se naravno zahvaljujem ministarki Gojković, obzirom da je odobren i realizovan projekat – „Muzej u da smo zatečeni korona virusom i da je izmenjen režim rada, kustosi i istoričari u saradnji sa đacima, nastavnicima i nastavnim kadrom na području Novog Bečeja, kao i Sečnja, uspeli su da digitalizuju više od tri predmeta koji su kulturnog i istorijskog značaja. Dobar deo tih predmeta je poklonjen Narodnom muzeju.Međutim, ove godine su aplicirali za drugi deo tog projekta kako bi nastavili sa istim tim radom, ali na području opštine Zrenjanin, odnosno naseljenih mesta u opštini Zrenjanin. Nadaju se toj realizaciji, jer upravo ono što ovaj zakon govori to ovaj projekat i sprovodi, saradnju obrazovne i kulturne institucije, a pre svega akcenat je na radu sa decom, te ovom prilikom i ja bih zamolila, obzirom da se kao i deca, kao i kustosi u muzeju, raduju realizaciji i mogućnosti za realizaciju drugog dela faze ovog projekta i da ćete pronaći prostora i sredstava da omogućite da se ova praksa nastavi.Obzirom da smo u domenu kulture, ne mogu a da ne pomenem to da je Ministarstvo kulture izdvojilo četiri miliona dinara, grad Zrenjanin dva miliona kako bi se rekonstruisao krov Narodnog pozorišta „Toša Jovanović“ u Zrenjaninu. Zašto je to važno? Iz prostog razloga, jer je objekat i samo pozorište „Toša Jovanović“ u Zrenjaninu ponos grada i za Banaćane se pozorišne aktivnosti vezuju još za 18. vek. Sala našeg pozorišta je u baroknom stilu i daje posebnu dimenziju svim predstavama i mi se radujemo što ćemo moći da nastavimo tu našu tradiciju. Hvala vam još jednom ministarka na tome što ste imali sluha i odobrili nam da prevaziđemo problem koji smo imali sa sanacijom krova.Kada govorimo o muzeju, govorimo o umetnosti, govorimo o kulturi. To je ono u šta treba da ulažemo, jer ako je zaboravimo, zaboravićemo i sebe. Politika Aleksandra Vučića upravo govori o tome da ne smemo da zaboravimo ko su naši preci i da trebamo da stvaramo kulturno nasleđe za nadolazeće generacije.Međutim, paralelno sa ovom pričom danas u Srbiji gravitira nekolicina javnih ličnosti kod kojih je na stotine puta utvrđeno odsustvo kulture i apsolutna je dominacija nekulture prilikom izražavanja i delovanja. Tako, na primer, kolege veoma je nekulturno, potom bezobrazno,

Onda ga deponujete na račune ofšor kompanija u 17 različitih zemalja, na 53 različita računa, kao što je to uradio Dragan Đilas.Potom Đilas.Potom je veoma nekulturno, a onda bezobrazno, najblaže rečeno, kada isti taj političar na krajnje sarkastičan i podao način provocira jednu ženu, novinarku, profesionalca. Možda nije preskočio tečaj o pranju novca obzirom da je prirodni talenat, ali definitivno da je preskočio prelistavanje bontona, jer nakon toliko godina istupanja u javnosti, nije u stanju da na pravi način održi konferenciju za novinare i sa poštovanjem se ophodi prema medijima.Krajnje medijima.Krajnje je nekulturno lagati, kao što to rade Marinika i njen Dragan. Obzirom da su stanju da novac građana Republike Srbije prebacuju, dobacuju se sa njime sa računa na račun u iznosu u nekoliko stotina hiljada evra kako bi jedno drugom nadoknadili za sve izgovorene laži, jer to jedno drugom čine.Da zaključim, krajnje bi kulturno bilo da priznaju svoja nedela, obzirom da će svakako biti razotkrivena, ali posle neće moći da bude – nismo znali, nismo mi, slučajno se desilo, jer će to zasigurno biti krivično delo i ona nema kraja. Hvala. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Stanislavi Janošević.Reč ima narodni poslanik Jelena Mihailović.

današnji dnevni red nam otvara mogućnost da diskusiju posvetimo Predlogu zakona o muzejskoj delatnosti i Predlogu odluke o proglašenju stare i retke biblioteške građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja što je meni kao umetniku i pripadniku kulturne scene u Republici Srbiji izuzetno važno, jer svaki put kada imamo priliku da govorimo o kulturi i o načinima kako sektor kulture možemo unaprediti i kada napravimo konkretne korake i pomake, mi radimo dobro našoj zemlji, našoj istoriji i našoj budućnosti i osvešćujemo neophodnost prisustva kulture u našoj svakodnevici.Svoje prethodno izlaganje u ovom visokom domu sam završila rečima – „ars longa, vita brevis“ – umetnost je duga, život je kratak. Te reči bih uvrstila i na početak mog današnjeg učestvovanja u diskusiji imajući u vidu da danas govorimo o starim i retkim knjigama i muzejskoj građi što sve zajedno predstavlja umetnička dela koja su nadživela kako same umetnike tako i konzumente te umetnosti kroz vekove koji su usledili.Predlog odluke o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja je izuzetno važan dokument koji sadrži popis 720 starih srpskih rukopisnih i štampanih knjiga nastalih, odnosno štampanih od 15. do 19. veka i kao peta ovakva odluka od 1979. godine predstavlja logičan i neophodan sled događaja u procesu istraživanja stručnjaka kako Narodne biblioteke Srbije, tako i drugih odgovarajućih naučnih i kulturnih ustanova.Po zakonu o kulturnim dobrima regulisano je da je svaka stara i retka knjiga pokretno kulturno dobro, a po Zakonu o staroj i retkoj bibliotečkoj građi, kao i Zakonu o kulturnim dobrima, kulturna dobra su razvrstana u kulturna dobra, kulturna dobra od velikog značaja i kulturna dobra od izuzetnog značaja, a kategorizuju se zavisno od svog sadržaja, umetničke, kulturne i istorijske vrednosti značajne za nauku i kulturu.Svaka knjiga ili rukopis iz Predloga ove odluke predstavlja umetničko delo koje dokumentuje istoriju, vrednosti, događaje, čuva srpsko pismo i jezik i kako u zakonu tako i u svesti cele naše zajednice mora biti tretirana kao izuzetnost i biti adekvatno zaštićena.Donošenje zaštićena.Donošenje Zakona o muzičkoj delatnosti je uslov sistemskog pristupa i uređenja oblasti zaštitne pokretnih kulturnih dobara, muzejske građe na sveobuhvatan i svrsishodan način i smatram da predstavlja prvi veći korak i ka potencijalnom sistemskom uređenju i unapređenju kulture u celini, s tim što tu vrstu uređenja neophodna dugoročna strategija za razvoj kulture koja bi pored već donetih strateških ciljeva za razvoj od 2021. godine do 2025. godine morala kao ozbiljan i obiman dokument biti naposletku i konačno predložena Narodnoj Skupštini, posledično, potencijalno i potvrđena, kako bi kultura konačno dobila svoj uzlazni razvojni put.Predlog Zakona o muzejskoj delatnosti suštinski treba da reguliše način obavljanja muzejske delatnosti i rad ustanova koje se njom bave, kao i da zaštiti ono što je od opšteg interesa za Republiku Srbiju, muzejsku građu.Pre nego što nastavim volela bih da podsetim da poreklo reči muzej potiče od latinske reči „muzeom“ što predstavlja hram muza, zaštitnica duhovnih aktivnosti čoveka, inspirativnih boginja književnosti, nauke i umetnosti, što nas podseća da identičnu svrhu zaštitnika naših duhovnih aktivnosti treba da imaju i današnji muzeji i sve ostale ustanove kulture, koje kroz poziciju između prošlosti i budućnosti, a korišćenjem prošlosti, treba da pomognu stvaranju i održavanju nacije, stvaranju vrednosti kulturnog identiteta i kao institucijama kulture institucijama sećanja moramo im pomoći u njihovoj misiji i svrsi.U sponi sa retkim i starim knjigama, o kojima danas govorimo, a imajući u vidu da se najvažniji istorijski rukopisi, pored drugih umetničkih dela i istorijskih predmeta, čuvaju upravu u muzejima, muzeji takođe imaju veoma važnu ulogu kada je u pitanju edukacija dece i mladih, jer nije isto prikazati slike u udžbeniku istorije, kao i odvesti decu u muzej da uživo vide postavku istorijski važne predmete i da svoje znanje upotpune i vizuelnom manifestacijom.Već smo na sednici Odbora za kulturu i informisanje imali prilike da pomenemo važnost vraćanja kulture u škole kroz kulturno-umetničke sekcije ili kroz dodatni predmet, ali ovom prilikom bih ponovo istakla da je to tema koja bi na dnevni red međuresorne saradnje Ministarstva kulture i Ministarstva prosvete trebala doći u što kraćem vremenskom roku, kako bi sa realizacijom ideja vraćanja kulture u škole svi muzeji, ali i sve druge ustanove kulture u budućnosti imale publiku kojoj bi mogle da predstave svoje sadržaje i kako bi napori za oživljavanje kulture pred budućim pokolenjima dobili svoj pravi

reši.Raduje me da je opcija status kvo, koja je bila jedna od razmatranih mogućnosti da se dosadašnji problemi reše nedonošenjem ovakvog zakona, odbačena, jer lično smatram da je status kvo dugo bio prisutan u kulturi Republike Srbije i da naš nacionalni identitet nema luksuz da držimo status kvo po pitanju upravo onoga što je od opšteg interesa za Republiku Srbiju.Priloženo obrazloženje takođe tretira i značaj muzeja kao bitnih elemenata za pokretače privrednog rasta, u vidu učestvovanja u turističkoj ponudi naše zemlje, s tim da se, pretpostavljam, zbirke svih 149 muzeja na teritoriji Republike Srbije moraju obogatiti, njihova prezentacija osavremeniti, kako bi naši muzeji mogli postati i ostati atraktivni i relevantni društveni prostori i resursi važni za celu zajednicu.Nacionalni zajednicu.Nacionalni muzeji u Srbiji, čije je osnivanje započelo u 19. veku, danas su suočeni sa mnogim drugim problemima koji su, pored nedostatka novca, i nedostatak prostora i slabih ljudskih resursa.Takođe, resursa.Takođe, mnogi muzeji u Srbiji privremeno se zatvaraju zbog rekonstrukcije koja traje godinama, što nepovoljno utiče na kulturu uopšte. Država bi trebalo organizovanije da pristupi rekonstrukcijama muzeja od republičkog značaja, da odredi prioritete i realne vremenske okvire za građevinske i arhitektonske poslove.Na primer, jedna od najznačajnijih institucija kulture u Srbiji je Narodni muzej u Beogradu, njegova rekonstrukcija je trajala 15 godina. Zatim, rekonstrukcija Muzeja savremenih umetnosti je trajala deset godina, dok rekonstrukcija i sanacija Zavičajnog muzeja Zemuna, smeštenog u Spirtinoj kući, jednom od najstarijih simbola istorije Zemuna, traje od 2000. godine i još uvek nije završena.Međutim, rekonstrukcija muzeja ne znači samo obnavljanje muzejske zgrade, već i transformaciju i osavremenjivanje načina rada zaposlenih, prilagođavanje novom vremenu i tehnologijama. Potencijalni problemi se mogu pojaviti i pri nabavci muzejske građe, posebno u segmentu trajnog obogaćivanja zbirki atraktivnim predmetima i umetničkim delima, koji mogu privući pažnju publike domaće i svetske javnosti i samim tim doprineti kako samoodrživosti muzejske delatnosti, tako i kulturi u celini, ali i već pomenutom privrednom rastu.Veliku rastu.Veliku i važnu ulogu u razvoju muzejske delatnosti treba da ima Muzejski savet, u kome verujem da će pozitivnom selekcijom biti izabrani stručnjaci koji će u okviru svojih nadležnosti kreativnim predlozima unaprediti muzejsku delatnost u Srbiji i rad celokupne mreže muzeja. Ali, kako bi se svaka dobra ideja realizovala, svi znamo da su neophodna finansijska sredstva.Samo sprovođenje ovog zakona ne zahteva dodatna finansijska sredstva u ovoj godini, budući da je njegova primena odložena, ali u slučaju da se sa njegovom primenom počne u toku ove godine neophodno je ne samo preraspodeliti već dodeljena sredstva za kulturu, već smatram da bi Ministarstvo finansija trebalo da razmatra i opredeljivanje dodatnih finansijskih sredstava za sektor kulture u okviru predstojećeg ili predstojećih rebalansa, jer predviđenih 30 miliona dinara koji treba da podignu kapacitet ustanova kulture ni iz daleka nisu sredstva koja bi mogla pomoći trajnom obogaćivanjem muzejske građe, a određena vrsta preraspodele već opredeljenih sredstava u sektoru kulture bi dodatno opteretila druge kulturne delatnosti.Posebno je važno pokušati da se sredstva za sektor kulture u predstojećem rebalansu povećaju, imajući u vidu da je za nama godina kada je kultura, pored ostalih delatnosti, izuzetno pogođena, da su posledice po kulturu i na globalnom nivou ogromne i da je neophodno, pored kratkoročne pomoći, kulturi prići strateški i sistematski.U svom prethodnom izlaganju sam se osvrnula na zajam od 20 miliona evra koji smo nedavno potvrdili, koji je bio za ulaganje u infrastrukturu u kulturi. Takođe sam u svom prethodnom izlaganju predložila da se potencijalno za budžet za npr. sledeću godinu razmotri zajam u aproksimotivnom iznosu od 50 miliona evra, kako bismo ulaganja u kulturu sa 0,97% podigli na procenat koji bi mogao da isprati procente ulaganja u kulturu zemalja u regionu, kao što su Crna Gora koja izdvaja 1,34%, Severna Makedonija 1,23% i Hrvatska 1,76%.Već sam pomenula da je svest o važnosti kulture i svest o njenom prisustvu u našem društvu od enormnog značaja za celokupan razvoj našeg društva, te bih u tom svetlu volela da apostrofiram i značaj projekta „Evropska prestonica kulture - Novi Sad“, koji bi kao jedinstvena prilika mogao da podigne tu vrstu svesti, ne samo u gradu Novom Sadu i okolini, već taj projekat moramo tretirati kao državni projekat od koga će koristi imati cela zemlja, imajući u vidu procene iskustva dosadašnjih evropskih prestonica kulture koje su na svaki uložen evro vraćale šest.Jedan šest.Jedan od osnivača ideje „Evropske prestonice kulture“ je Melina Merkuri, koja je u okviru svog mandata na mesto ministra kulture Grčke otvorila muzeje za grčke državljane u smislu besplatnog ulaza i time podstakla naciju da se bolje upozna sa svojom bogatom istorijom i kulturom.Srbija

Imamo bogatu istoriju i kulturu, u koju moramo uložiti maksimum kako bismo dostigli da našu kulturu prepoznaje svetska javnost na način na koji prepoznaje naše sportiste po kojima i vidimo kako uloženo može da doprinese ne samo njihovim ličnim rekordima i uspesima, već imidžu nacije u celini.Reči Tomasa Džefersona, koje se često citiraju, mogu biti smernica za dalje aktivnosti: „Ako želite nešto što nikada niste imali, morate biti spremni da učinite nešto što nikada niste uradili.“ Ako želimo da podržimo, a pre svega razvijamo našu kulturu i kulturne delatnosti, moramo uložiti ono što možda nikada do sada nismo, kako bi koraci kao što je donošenje ovog zakona u muzejskoj delatnosti imali svoju punu svrhu.Lično svrhu.Lično želim da verujem da je došlo vreme da se ulaganja u kulturu značajno podignu, da se sektor kulture strateški postavi i da status kvo u kulturi odbacimo kao bilo kakvu mogućnosti. Zahvaljujem.

Izvolite. pred nama se nalazi Predlog zakona o muzejskoj delatnosti koji je za nas izuzetno važan jer će njime prvi put oblast muzejske delatnosti biti definisan na konkretan način, što će mnogo olakšati rad muzeja u Srbiji.S obzirom da se do sada na oblast muzejske delatnosti primenjivao zakon o kulturnim dobrima iz 1994. godine, koji po svom opštem propisu i karakteru uređuje opšta zajednička pitanja zaštite kulturnih dobara i nije definisao precizno oblast muzejske delatnosti, donošenjem ovakvog jednog zakona biće unapređeni uslovi za razvoj čitave muzejske struke. Njegova vrednost je velika upravo zato što je primenljiv i zato što će na funkcionalan način unaprediti delovanje muzeja u Srbiji.Ovim zakonom obezbediće se potpuna zaštita i očuvanje muzejske građe, kao pokretnih kulturnih dobara, ali će se poboljšati uslovi za rad muzeja. Ono što smatram jako važnim jeste uvođenje Muzejskog Saveta Republike Srbije, koji će kao stručno savetodavno telo obavljati poslove od interesa za razvoj i unapređenje muzejske delatnosti, ali su jako važni i članovi zakona kojima se predviđa da će u muzejima u Srbiji moći da rade ljudi sa odgovarajućim obrazovanjem i sa položenim stručnim ispitom što znači da će ljudi od struke na adekvatan način štititi i čuvati našu kulturnu baštinu.S

Leskovački narodni muzej nosilac je i priznanja kulturni obrazac koje Ministarstvo kulture i informisanje dodelilo našem muzeju 2019. godine, nosilac je čak tri „Oktobarske nagrade“ grada Leskovca, kao prestižne nagrade našeg grada, nagrada koja je za nas Leskovčane posebno značajna, jeste nagrada koja je Narodnom muzeju u Leskovcu dodelio naš predsednik Aleksandar Vučić na Dan državnosti 2020. godine, Sretenski orden trećeg stepena za izuzetno zasluge za Republiku Srbiju i njene građane u oblasti kulture i muzejske delatnosti.Stalna postavka Narodnog muzeja u Leskovcu, nagrađena priznanjem „Mihaila Valtrović“ iz godinu u godinu se dorađuje,

Dolaskom na vlast SNS i našeg predsednika Aleksandra Vučića, kultura je doživela svoj preporod.

2014. rekonstruisana je zgrada Narodnog pozorišta, a glumci su naš grad doneli brojne nagrade, ove godine čak devet sa festivala Joakim Vujić, zahvaljujući čemu će grad Leskovac biti naredne godine i domaćin istoimenog festivala. Rekonstruisana je zgrada istorijskog arhiva tako da je grad Leskovac nosilac i nagrade „Zlatni arhiv“, koji dodeljuje fondacija Arnautović, pri Arhivu Srbije.Leskovački kulturni centar proglašen je institucijom sa najvećim brojem kvalitetnih sadržaja nakon grada Beograda dok Leskovačka narodna biblioteka sa svojom čitaonicom gazi u vek i po postojanja i svojom kreativnim sadržajima svakodnevno okuplja studente, decu i mlade.Kažu da je grad bez kulture, grad bez duše, a ja i te kako mogu da kažem da Leskovac je grad sa dušom jer se mnogo ulaže u kulturu. Za razliku od perioda kada je na vlasti bila DS, kada je grad stagnirao, kada se za kulturu izdvajalo upola manje, danas zahvaljujući gradonačelniku dr dr Goranu Cvetanoviću iz gradsko budžeta se izdvaja preko 9% za kulturu. Za vreme vlasti SNS Narodni muzej i ostale kulturne institucije grada Leskovca nebrojano puta posetili su naš predsednik Aleksandar Vučić koji je počasni građanin našeg grada,

Mi Leskovčani nikada nismo bili udostojeni da predsednik Republike dođe kod nas, da poseti neku našu kulturnu instituciju, da dovede nekog investitora kao što to čini sada naš predsednik Aleksandar Vučić. Doduše, dešavalo se da dođu u naš grad, tako da svi mi pamtimo 2009. godinu kada je tadašnji predsednik Srbije, gospodin Boris Tadić i tadašnji gradonačelnik Beograda, Dragan Đilas dolazili na jug Srbije, dolazili u Leskovac, ali ne da dovedu nekog investitora ili da da posete neku našu kulturnu instituciju već da rade za svoj džep, da nam ukradu, odnosno da legalizuju krađu, odnosno kupovinu odbornika i otmu nam vlast u Leskovcu, ukradu mandata gradonačelniku. Tako da su građani Leskovca i građani Srbije još te 2009. godine mogli da vide kakva je politika koju vodi Boris Tadić, kakva je politika koju vodi Dragan Đilas, a to je politika krađe, politika otimanja, politika prevare, što i danas možemo da čujemo o silnim računima na Mauricijusu, Hong Kongu, Švajcarskoj i drugim poreskim rajevima.Zahvaljujući našem predsedniku Aleksandru Vučiću koji je više puta posetio naš grad, otvorio nove fabrike, izgradio puteve, ja sa ponosom mogu reći da kod nas više ne važi ona floskula – što južnije, to tužnije, jer se danas jug Srbije ravnomerno razvija kao i ostali delovi naše zemlje.Na kraju iskoristila bih priliku da i poštovanu ministarku pozovem da nam ukaže čast i da dođe i da poseti naš grad. Zbog svega navedenog, zbog činjenice da se nakon skoro 30 godina donosi jedan ovakav zakon koji će doprineti razvoju kulture u Srbiji, ispred poslaničke grupe Aleksandra Vučić – Za našu decu, ja ću podržati ovaj predlog zakona. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavom 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi posle 18,00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.U skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa i sa radom nastavljamo u 15,00